P.Z. br. 709 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. I danas ćemo prekinuti zasjedanje. Sutra u 10 zastupnici ovdje u dvorani kada će se Hrvatskom saboru obratiti Njegova ekselencija gospodin Hans-Gert Pöttering, predsjednik Europskog Parlamenta.

sa zakonom koji je, dakle izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. I mislim da će to biti jedini zakon koji ćemo mi sutra uspjeti raspraviti prije glasovanja. Zato vas molim u 10,15 u sabornicu da na vrijeme dočekamo predsjednika Ruskog parlamenta.